narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 90 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Konstatujem sistema.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da su u sali prisutna 95 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč

ima narodni poslanik Fatmir Hasani. Izvolite. **Fatmir Hasani** Hvala.Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici hoću da postavim pitanje za REM i direktora RTS. Koliko minuta pripada albanskoj manjini u Srbiji u državnim televizijama? Toliko. Hvala.

za ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića.Mnogo reči je potrošeno na događaj, od 4. aprila ove godine, pa ću se ja truditi da ne ponavljam ono što je već pitano, već da pitam nešto novo.Ono što mene interesuje šta je urađeno u policiji povodom dešavanja u noći 24. aprila u Hercegovačkoj ulici? Naime, interesuje me da li je pokrenut da li je pokrenut bilo koji disciplinski postupak protiv bilo kog pripadnika organa unutrašnjih poslova? Da li ako je pokrenut disciplinski postupak, da li je završen, kakav je ishod tog disciplinskog postupka ili ukoliko nije pokrenut disciplinski postupak, da li su obavljene neophodne provere i kroz provere utvrđeno da nema elemenata za pokretanje disciplinskog postupka?Na ovo pitanje mogu da dobijem odgovor, nadam se brzo, pošto se kada se radi o disciplinskoj odgovornosti pripadnika MUP ne radi o ne radi o nikakvoj službenoj tajni, ne moramo da čekamo nikakvu istragu tužilaštva, koje nadamo se radi, radi se isključivo o profesionalnoj odgovornosti pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.Odgovor poslova.Odgovor na ovo pitanje, ja se nadam da će stići u toku narednih nekoliko dana. A evo i kratko obrazloženje zašto lično mislim da je to izuzetno važno pitanje. prilično sam siguran da je noćas neko pozvao i rekao da, recimo u Mirijevu, grupa maskiranih ljudi, naoružanih lišava slobode prolaznike, oduzima im mobilne telefone da bi se na lice mesta sjatila sva raspoloživa policija da utvrde o čemu se tu radi, da utvrde da li su tačni navodi građana, pa ako jesu sasvim sam siguran da bi se istog sekunda sastao državni vrh i doneo odluke kako da se ponaša u tom slučaju. Zašto još jednom ovo govorim? organizovana grupa uniformisanih, naoružanih ljudi, ja ne tvrdim da jeste, ali takva grupa ljudi meni Molim kolege poslanike da se malo utišaju da možemo da se čujemo. **Nenad Milić** …meni takva grupa i prva asocijacija za svakog, mislim i policajca početnika bilo da se u tom slučaju radi o terorizmu. Kada naoružana grupa ljudi uniformisanih koji nisu pripadnici nijednog zvaničnog državnog organa, ruši objekte i lišava slobode građana, to su sve karakteristike terorizma.Iskren da budem zapanjen sam da novinarski tekstovi po tabloidima mogu da budu povod za državne udare, a ovakav slučaj ja mislim da su oni koji kažu da je tu bilo pokušaja rušenja Vlade, možda je čak i u pravu, znaćemo naravno kada tužilaštvo završi svoju istragu. Samo se bojim da je njihova adresa onima kojima se obraćaju pogrešna.Nisu državu rušili i Vladu ne ruše oni koji pitaju šta se desilo te noći. Državu i Vladu su možda još jednom, rušili isključivo oni koji su se tako ponašali te noći kao, a to je državni udar ako državni organi ne rade svoj posao, oni državni organi koji ne žele to da ispitaju. Oni ugrožavaju državu i oni ruše Vladu, oni ruše premijera.Mislim da se radi o izuzetnom pitanju i nadam se da ću ubrzo dobiti odgovor od ministra. Hvala vam.

poštovane kolege poslanici, postavljam pitanje za ministra pravde i Vladu Republike Srbije vezano za javnu raspravu o Nacrtu građanskog period za javnu raspravu je određen 26. juna prošle godine do 1. jula ove godine i pitanje koje postavljam direktno – kada će se građanski zakonik naći pred Vladom Republike Srbije, odnosno pred poslanicima Skupštine Republike Srbije.Zakonik je i te kako važan, jer uređuje mnoga bitna pitanja iz svakodnevnog života naših građana Republike Srbije, ali pre svega uređuje i jednu veoma važnu oblast i jedan problem sa kojim se Srbija suočava poslednjih godina, a to je negativan prirodni priraštaj.Dakle, u Srbiji smo prošle godine imali najveći negativan prirodni priraštaj u poslednjih 70 godina, manje nas je rođeno za 38.000 hiljada nego što je umrlo građana Republike Srbije i to je najveći problem s kojim se danas Srbija suočava. Početak i kraj svake politike mora da bude stvaranje novog života, a izgradnja i puteva i pruga i škola, obdaništa i odnosi u svetu su nešto što treba da bude iza toga. Dakle, imam utisak da do sada Vlada nije našla odgovore na to kako da se bori sa negativnom stopom prirodnog priraštaja i da je građanski zakonik možda jedno od rešenja kako da se s tim problemom izborimo.S druge strane, moram reći da rezultati Vlade su takvi da je posle Bugarske Srbija druga zemlja u Evropi sa najnegativnijom stopom prirodnog priraštaja i to je nešto što svakako mora da se promeni

pitanje koje želim da postavim, postavljam ministru gospodinu Zlatiboru Lončaru u svetlu katastrofalne tragedije koja se dogodila u Lozničkoj bolnici, a tiče se sličnog slučaja koji se dogodio 10. avgusta u Kruševačkoj bolnici. Dakle, 10. avgusta je u Kruševačkoj bolnici lečen i preminuo mladić od 22 godine koji je primljen sa dijagnozom povišene temperature na zahtev roditelja prebačen u Klinički centar u Beograd gde je iste noći preminuo sa dijagnozom sepse.Postavljam pitanje ministru Lončaru - da li je sprovedena istraga povodom ovog slučaja? Da li je utvrđeno da li postoji nečija odgovornost, jer su to stvari koje se danas u Srbiji ne smeju dešavati?Uz maksimalno uvažavanje lekarske struke i etike i savesnih i profesionalnih lekara mi moramo voditi računa i o našim građanima i ovakvim slučajevima koji su počeli da se dešavaju u našem zdravstvenom sistemu.Prema tome, još jednom pitanje se odnosi na to da li je pokrenuta istraga i da li je utvrđena odgovornost ukoliko postoji u slučaju smrti momka koji je 10. avgusta preminuo, a lečen je u bolnici u Kruševcu? Hvala.

prvo pitanje je za ministra prosvete i za premijera Aleksandra Vučića - zašto je u Novom Pazaru izmenjen naziv škole „Rastko Nemanjić Sava“ u „Bin Zajed Alnajhan“? Ja razumem da škole u većinskim muslimanskim sredinama dobiju ime po nekom muslimanskom velikanu koji narodu nešto predstavlja. Ali, zaista predsednik UAR ne predstavlja nikome u Srbiji ništa, ni Muslimanima ni Bošnjacima, ni Srbima niti bilo kome drugome. Da li je to ime škole promenjeno u sklopu sa projektom izmene svesti srpskog naroda? Pitam otvoreno - zašto i čemu toliko poniženje?Moje drugo pitanje je za ministarku samouprave Anu Brnabić i posredno za premijera Aleksandra Vučića, ali ovaj put kao predsednika SNS – da li oni znaju šta se u Prijepolju dešava? juna meseca kada je nova naprednjačka vlast došla u Prijepolje tamo se samo rađaju afere kojima se hrane novine i tabloidi. odmah prvi korak predsednika opštine bio da kupi nov besan nameštaj za svoj kabinet, koji je u kabinet stigao dva dana pre nego što je bio završen za to raspisani tender.Potom, tender.Potom, zamenik predsednika je razdelio pet miliona dinara sredstava za ugrožene ljude od elementarnih nepogoda. Postoji spisak onih koji su dobili navodno sredstva. Međutim, ne postoje potpisi, a mnogi ljudi su se pobunili i rekli da oni nisu dobili apsolutno ništa.Juče je održana sednica skupštine opštine Prijepolje na kojoj je bilo 12 tačaka, vrlo malo vremena za raspravu, ali suština je na kraju da je bilo smenjeno šest direktora javnih preduzeća i direktor doma zdravlja. Kažu da su ti ljudi bili stručni, profesionalni i više manje vrlo u redu i korektno radili svoj posao.Na njihova mesta nisu došli bolji, došao je npr. za direktora doma kulture čovek koji ima višu dvogodišnju poslovnu školu i koji nije proveo u kulturi ni jednog jedinog minuta, a znamo da ako neko želi da bude direktor doma kulture mora da ima završen fakultet i mora da ima završen fakultet i mora da ima tri godine radnog iskustva u kulturi.Za direktora Turističke organizacije Prijepolje došao je čovek koji ne zna ni jedan strani jezik, iako po zakonu je potrebno odlično i aktivno poznavanje jednog svetskog jezika. Ovih afera ima naravno još mnogo, ali vremena je malo da o njima govorim.Tužilaštvo u Prijepolju ćuti. Pitam zašto - tužilaštvo ćuti iako su podnesene mnogobrojne krivične prijave?Preporučujemo gospodinu Vučiću i ministarki Ani Brnabić, da se jako zainteresuju za ovo šta se dešava u Prijepolju da spreče ovo aferašenje i ovu jednu pravu ludnicu koja je tamo nastala. Napominjem da je Prijepolje višenacionalna sredina i svaka afera, pogotovo ona koja dugo traje, može u višenacionalnoj sredini da izazove nacionalne turbulencije.Ipak, bez obzira što preporučujem da se pozabave Prijepoljem, mislim da iz tog posla neće biti ništa, računajući da je prošlo sedam meseci, odnosno šest punih meseci od Savamale, a da još ništa nismo saznali. Hvala. Uvaženi predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, želeo bih danas da nizom veoma konkretnih pitanja otvorim u našoj Narodnoj skupštini izuzetno važnu temu preseka stanja statusa Srba u regioni i rasejanju.Moje pitanje sa željom da dobijem niz izuzetno važnih obaveštenja za dalji rad naše poslaničke grupe jeste upućeno ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću.Dakle, Dačiću.Dakle, pre svega me interesuje – kakvo je stanje Srba u regionu, njihovih ljudskih, nacionalnih, manjinskih, verskih i svakih drugih prava? Upravo zato što odgovore na ova pitanja dobijamo pismenim putem želim da dobijem jednu ozbiljnu pismenu analizu ako Ministarstvo spoljnih poslova se time uopšte ozbiljno bavi, kakvo je dakle stanje Srba u regionu? Da li oni mogu da dobijaju dvojna državljanstva ovde u Srbiji? Da li imaju obezbeđenu nastavu na srpskom jeziku u tamošnjim državama?Da li se poštuje uopšte tamo naš jezik, naše pismo? Da li imamo bilo kakve medije na srpskom jeziku koji služe za obaveštavanje naših sunarodnika u bivšim jugoslovenskim republikama? Kakav je njihov status u tamošnjim državama? Da i imaju uopšte status nacionalne manjine, konstitutivnog naroda ili nemaju nikakav status?Kako uopšte stojimo u bivšim jugoslovenskim republikama i okolnim zemljama u okruženju, posebno kada se uzme u obzir reciprocitet koji bi trebalo da se poštuje, a definitivno se ne poštuje jer pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji imaju izuzetno dobre uslove za poštovanje svog nacionalnog identiteta i svojih uopšte manjinskih politika i to nije sporno. Sporno je što se naša vlast, što se naša država, što se Ministarstvo spoljnih poslova ne angažuje da naši sunarodnici u njihovim matičnim državama imaju ista takva prava.Zato prava.Zato me zanima – kako žive Srbi u Sloveniji? Zašto oni tamo nemaju status nacionalne manjine dok deset puta manje Slovenaca to ima u Srbiji? Kako žive Srbi u Hrvatskoj? Kako žive Srbi recimo u Albaniji?Vidimo ovih dana izuzetne susrete između Edija Rame i Aleksandra Vučića, ali niko neće da kaže da je Srbima u Albaniji zabranjeno da se prezivaju na – da nemaju uslove za osnovnu zaštitu nacionalnog identiteta i da u svom tom našem velikom prijateljstvu sa Albanijom bi premijer nekad mogao da se seti i statusa Srba u Albaniji koji su zaista obespravljeni pod albanskim režimom u Tirani.Naravno, slična je situacija u Crnoj Gori. Slična je situacija u bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji.Želimo da čujemo prosto svuda u okruženju, BiH, Federaciji BiH jedan jasan i precizan izveštaj, odnosno obaveštenje o statusu Srba u okolnim, posebno bivšim jugoslovenskim republikama.Opet isto pitanje za istog ministra spoljnih poslova jeste – kakvo je stanje i status u ovoj državi Srba u rasejanju? Mogu li da dobiju olakšanije državljanstvo kako je u svom ekspozeu najavio predsednik Vlade? Kada će im konačno biti olakšano biračko pravo, jer više stotina hiljada, a možda i od miliona Srba širom dijaspore glasa jedva nekoliko hiljada, što valjda svima vama ne predstavlja nikakav problem, a očito je da vi onemogućavate glasanje Srba u dijaspori?Takođe dijaspori?Takođe nas interesuje – kakav je status investitora iz rasejanja? Da li oni imaju bilo kakve povoljnosti od ove države kada žele da ulože i da se vrate i da ulože svoj kapital?Kakav je status dopunskih škola? Ima li dopunske škole u inostranstvu? Ima li učenika? Da li su raspisani konkursi koji su trebali da budu raspisani ove godine za sva ona udruženja Srba u regionu i rasejanju koja imaju dobre i konkretne projekte za razvoj i očuvanje recimo nacionalnog identiteta u rasejanju?Zašto već godinama ne funkcioniše Skupština Srba u regionu i rasejanju koja je ustavno, odnosno zakonski ustrojena u ovoj državi i zašto je njen predsednik u v.d. stanju već godinama unazad?Da li neko, zapravo, sa vrha ove vlasti želi da onemogući funkcionisanje ove Skupštine? Da li je zapravo problem svih problema o kojima ovde govorimo, što smo ukinuli Ministarstvo za dijasporu i Srbe u regionu, potom ukinuli Kancelariju za dijasporu i Srbe u regionu,

Na najslikovitiji način opisuje viziju društva i viziju Grada Beograda od strane SNS. Ovo je dokaz da je ceo projekat „Beograd na vodi“, zapravo, projekat divlje gradnje. Divlja gradnja je koja podrazumeva nepoštovanje procedura i vladavine prava i divlja gradnja danas, ne samo „Beograda na vodi“, nego u mnogim delovima Srbije predstavlja ono što SNS naziva razvojem Srbije.To što se radi je protivzakonito, nasilnički, nekulturno, nepristojno. Nastavlja se sa opstrukcijom istrage u vezi sa krivičnim delima počinjenim u Savamali u noći između 24. i 25. aprila. Podsetiću, tada su desetine razbojnika sa fantomkama i bejzbol palicama zastrašivali građane i sa bagerima porušili nečiju privatnu imovinu, nečiji krov nad glavom, uz to su kidnapovali jednog čoveka, oduzeli mu mobilni telefon, a na poziv zastrašenih građana, policija nije želela da reaguje.Moje pitanje upućujem MUP Republike Srbije zbog čega još uvek policija vrši opstrukciju pred istražnog postupka i zašto Više javno tužilaštvo u Beogradu, isti taj predistražni postupak koji po zakonu može da preuzme u svoju nadležnost to ne učini? Zbog čega se čeka već šest meseci na nešto što se zove istraga u slučaju nasilja i niza krivičnih dela koja su počinjali 24. aprila ove godine?Otvorena su Poglavlja 23. i 24. Poglavlja koja se tiču vladavine prava i poštovanja pravne države i zakona. Ovo će sasvim sigurno biti kočničar na putu, evrointegracija Srbije. I, smatram da je preko potrebno da se što pre spreči izdavanja dozvola za gradnju parkinga na mestu gde je bila nečija privatna imovina, pod broj 1. i pod broj 2, da policija spreči opstrukciju kako bi tužilaštvo pokrenulo istragu, kada su u pitanju krivična dela koja su se dogodila na tom delu Beograda.Demokratska stranka, naravno neće odustati od pitanja ko je organizovao, ko je naredio i ko je sproveo i omogućio rušenje nečije privatne imovine, zastrašivao građane Srbije i, naravno, kidnapovao čoveka koji je u međuvremenu preminuo kao jedini svedok ovog krivičnog dela.Dok se ne utvrdi odgovornost oni koji su ovo uradili, Srbija ne može da postane pravno uređena zemlja. Isto tako dok Grad Beograd izdaje dozvole, a optužen je da je učestvovao u izvršenju ovih krivičnih dela. Građani Srbije neće mirno ovo posmatrati. Isključili ste iz ovog slučaja institucije i ostavili ste građanima da se sami bore Ustavom zagarantovana prava, za vladavinu prava, a ja mislim da to nije dobro. Poslednji put kada ste to uradili dogodio se 5. oktobar. Molim vas da ovog puta budete pametniji nego što se bili 90-ih godina i da Vlada Republike Srbije poštuje institucije sistema i države, da policija radi svoj posao, da tužilaštvo radi svoj posao i da nikada više ne dozvolimo nenasilne društvene promene, jer mislim da one u svakom slučaju koče dalji razvoj Srbije kada je u pitanju nepoštovanje vladavine prava koja je osnovna tekovina evropskih vrednosti kojima teži Republika Srbija.Savamala je ostala mrlja u poslednjih 10 godina u Srbiji nezapamćena kada policija nije želela da odgovori na pozive građana. Kada Komunalna policija je učestvovala na posredan način u izvršenju ovog krivičnog dela time što nije želela da izađe na teren. Mislimo da je to neprihvatljivo i nećemo odustati sve dok ne dobijem odgovor ko je naredio i ko je organizovao rušenje objekata u Savamali. Zahvaljujem.

šta će država i nadležni organi uraditi povodom osnivanja nove „Agrobanke“ gde je javnim dugom osnovana nova „Agrobanka“, a time oštećeni akcionari prethodne „Agrobanke“ koji će najverovatnije dobiti spor sa državom. Moje pitanje glasi, šta je država preduzela po tom pitanju i hoće li akcionari obeštećeni prodajom imovine guvernera Šoškića, prodajom imovine Nikezića, juniora i seniora i prodajom imovine Borisa Tadića koji su najodgovorniji za „Agrobanku“ i osnivanje nove „Agrobanke“. To je prvo pitanje.Drugo pitanje se odnosi na nelegalno rušenje, ali legalno ali legalno izgrađenih objekata, ne tri nelegalno izgrađene šupe, nego iz 2003. i 2004. godine, moje pitanje glasi, ko je odgovoran i kada će nam organi privesti pravdi odgovorne za rušenje na Voždovcu kod Plavog mosta, 96 legalno izgrađenih objekata, uglavnom zanatlijama, male radnje, zanatlijske radnje i tako dalje. To je rezultiralo i nekim smrtnim slučajevima i zato moje pitanje, ako već državni organi treba da utvrđuju odgovornost kod nelegalnog rušenja da se krene redom i da odgovornost snose oni koji su prouzrokovali žrtve u rušenje zanatlijskih radnji kod Plavog mosta.Sledeće moje pitanje glasi i postavljeno je Vladi i Ministarstvu poljoprivrede, da li je tačno

256 dinara i 60 para? Da li je tačno da Dušan Petrović, kao ministar poljoprivrede i po kom osnovu 28. oktobra 2011. godine,

to društvo vodi onaj koji bolje poznaje poljoprivredu od mene, a vidim da zna mnogo bolje, 800 hiljada, nula 39 dinara i 89 para?Takođe, moje pitanje je sledeće, da li je vođi Društava agrarnih ekonomista, narodnom poslaniku i kome, isplaćeno 16. avgusta 2013. godine, to su ovi što ne sarađuju sa nama, od strane

li je tačno da je sa istim vođom potpisan i aneks ugovora i da mi se navede ko se sve pod znacima navoda ogrebao od takozvani projekat star i koliko je to državu koštalo? Takođe, želim odgovor na pitanje koliko je uzurpiranih površina posle stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu u Vojvodini privedeno nameni, koliko su uzurpatori sami platili i koliko smo uzurpiranih površina skinuli posle stupanja na snagu novog zakon, s obzirom da su pripadnici stranke bivšeg režima tvrdili da u Vojvodini nije bilo uzurpiranih površina? Hvala.

i prvih devet meseci 2016. godine.Prema Poslovniku Narodne skupštine, član 287. stav 5. navedena lica traženo obaveštenje i objašnjenje treba da dostave u pisanom obliku u predviđenom roku.Obrazloženje – menadžment RTB Bor, uz podršku vrha vlasti Republike Srbije, u kontinuitetu obmanjuje javnost zašećerenim pričama o navodnom prosperitetu kompanije RTB Bor u njenoj svetloj budućnosti.Istina je na sasvim suprotnoj strani i pored ogromnih investicija, iz godine u godinu se ostvaruju veliki gubici koji se svaljuju na teret poreskih obveznika. Program revitalizacije rudničke rekonstrukcije metalurških kapaciteta u RTB Bor, je realizovan sa katastrofalnim posledicama. Utrošeno je 450 miliona evra, a već duži niz godina se ostvaruju gubici u proizvodnji reda veličine od 50 do 100 miliona evra godišnje.Zadnjih godina niska cena bakra na tržištu je taj trend značajno pogoršala. Umesto najavljenog rentabilnog poslovanja i dobiti u iznosu od nekoliko stotina miliona dolara godišnje, nezvanične informacije da je tokom 2014. godine ostvaren gubitak u iznosu od oko 153 miliona dolara, odnosno 116 miliona evra, a tokom 2015. godine 126 miliona dolara odnosno 114 miliona evra, što ukupno iznosi 267 miliona dolara, odnosno 230 miliona evra.Očekivani gubitak tokom 2016. godine će biti na približno istom nivou, kao tokom prethodnih godina. To prosečno iznosi desetak miliona dolara mesečno, odnosno za period januar, septembar oko 90 miliona dolara ili 81 milion evra, što će ukupni nivo gubitaka u periodu od 2014. do danas dići na nivo od oko 357 miliona dolara, odnosno 311 miliona evra.Uslovno prihvaćeni, unapred pripremljeni plan reorganizacije za RTB Bor, nije realno ostvarljiv. Otpis skoro milijardu evra duga je uslovljen ispunjenjem UPPR-om predviđenog programa otplate duga, u iznosu od 50-ak miliona evra godišnje, u roku od sedam godina, posle godinu dana grejs perioda, sa očekivanim gubicima iz tekućeg poslovanja. Počev od 2018. godine gubici će se dići na nivo od 150 miliona dolara godišnje, zbog čega pozitivno poslovanje apsolutno nije moguće ostvariti.Pravi cilj tako smišljenog UPPR-a je kupovina vremena i zadovoljenje ličnih interesa par pojedinaca u vrhu vlasti Republike Srbije i menadžmenta RTB Bor, koji pošto-poto hoće da kompanija nastavi da posluje krajnje netransparentno u totalno neregularnim uslovima oslanjajući se na budžet Republike Srbije. U tako zamagljenim uslovima izvlači se lična i stranačka korist koje su jedini cilj pojedinaca iz aktuelne vlasti kada je poslovanje RTB Bor u pitanju.Nije moguće proizvoditi bakar po ceni o 9.000 dolara po toni, prodavati ga po 5.000 dolara po toni, pokriti sve troškove poslovanja i otplaćivati dugove od 50-ak miliona dolara godišnje. Takvu podvalu građani Bora, Majdanpeka i Srbije nisu zaslužili.Ovome treba dodati da će se počev od 2018. godine zbog isplate anuiteta, cena koštanja dići na preko 10.000 10.000 dolara po toni proizvedenog bakra, zbog toga što informacijama, kojima raspolažemo, nemaju karakter zvaničnih informacija, kao i zbog napred iznetog zahtevom od ministra privrede, kao i ministra rudarstva i energetike, navedeno obaveštenje i objašnjenje u nadi da se na taj način može sprečiti raspinjanje dragocenih sredstava iz budžeta i odbraniti vitalni interesi građana Republike Srbije.Takođe, imam još jedno pitanje,

objašnjenje i zahtev za sprečavanje diskriminatorskog odnosa prema predstavnicima poslaničke grupe Dosta je bilo.Prema Poslovniku Narodne skupštine, član 287. stav 5. predsednica Narodne skupštine Republike Srbije odgovor treba da dostavi u pisanom oblikuObrazloženje

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj. **Vojislav Šešelj** Dame i gospodo narodni poslanici, ja danas imam dva pitanja. Prvo pitanje Ustavnom sudu Republike Srbije i svim sudijama Ustavnog suda. Kako je bilo moguće da Ustavni sud raspravljajući po inicijativi legalno podnesenoj za ispitivanje ustavnosti i zakonitosti, zaključi da su briselski sporazumi odnosno prvi paket briselskih sporazuma politički akti i da prema tome ne podležu oceni ustavnosti i zakonitosti?Da su to samo politički akti, onda bi bili na nivou deklaracije i ne bi proizvodili nikakve pravne posledice. Pošto su ovo akti koji i te kako proizvode pravne posledice, čak su i napravljeni u formi međunarodnih kvazi ugovora ili kvazi međunarodnih ugovora, neophodno je izjašnjenje Ustavnog suda i svih njegovih sudija Narodnoj skupštini.I drugo pitanje upućujem predsedniku Narodne skupštine, zašto do sada predsednik Narodne skupštine nije zakazao sednicu Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o pravnoj formi i sadržaju oba seta Briselskih sporazuma.Predsednik sporazuma.Predsednik Narodne skupštine ima mogućnost zakonodavne inicijative kao svaki narodni poslanik, s tim što ima tu prednost što on odmah može da uvrsti u predloženi dnevni red svoj predlog, a onda se Skupština izjašnjava da li prihvata ili ne prihvata dnevni red.To je zaista neophodno, više se sa tim ne sme čekati.

Ono što se odnosilo na prava srpske nacionalne zajednice na Kosovu i Metohiji, pogaženo je od strane albanskih separatističkih vlasti. Albanske separatističke vlasti pokušavaju da uzurpiraju i svu imovinu države Srbije, imaju u tome podršku stranih sila, da vidimo kako je došlo do toga i da li je to bilo ispravno da u dijalogu između srpskih državnih vlasti i albanskih separatista poseduju isključivo posednici EU.Koja bi to država na svetu pristala ako smo pod pritiskom EU, ako smo pod pritiskom Amerike, onda je bilo logično da bi smo prihvatili vođenje bilo kakvog dijaloga, da tražimo silu zaštitnicu?Srbija je u 19. veku mnoge stvari postizala za diplomatskim stolom zato što je imala redovno silu zaštitnicu Rusiju, a povremeno i druge neke evropske države su pristajale na ulogu njene sile zaštitnice. Čak se i Austrija pojavljivala ponekad u toj ulozi. Čak i Engleska kojoj je uvek bila draža Turska nego Srbija, kada je bilo reči o progonu srpskog stanovništva na području Makedonije. Tamo su sile zaštitnice bile i Rusija i Engleska i Francuska. Tamo je ubijen i ruski ambasador su teroristi albanski iz onog vremena pod turskom vlašću smatrali da im je on najozbiljniji faktor koji ometa njihova nastojanja da se potpuno istrebi hrišćansko stanovništvo u Makedoniji.Narodna skupština mora što pre da o tome raspravlja i da zauzme određene stavove. Ovako, izvršna vlast se ponaša na način koji je suprotan Ustavu, a sudska vlast i zakonodavna vlast se prave kao da ih to uopšte ne interesuje. Takvo stanje je neodrživo. Krajnje je vreme da izvršna vlast podnese izveštaj šta je sve radila povodom briselskih sporazuma i njihovog potpisivanja i pokušaja njihove realizacije. Ono što je bilo u interesu Albanaca, sve je odjednom realizovano. Ono što je u nekom malom interesu Srba, nije ni započeto sa realizacijom. ima narodni poslanik Mihailo Jokić. Izvolite. **Mihailo Jokić** Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, moje pitanje je upućeno Ministarstvu pravde, odnosno Odeljenju za međunarodnu pravnu pomoć,

Privredni sud u Valjevu poslao je dopis u kome traži obaveštenje o propisima Republike Bugarske koji se tiču sledeća dva pitanja. Prvo pitanje da li je dozvoljeno ugovarati kaznene poene ili ugovornu kaznu u slučaju neispunjenja novčanih obaveza? Da li je dozvoljeno primeniti kamatnu stopu bugarske narodne banke na iznos duga koji je izražen u valuti

Da bi se ovaj predmet okončao, ja molim Odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć da na ova pitanja odgovori što pre, jer je ovo uslov da se okončaju svi procesi koji su otvoreni, vezano za stečaj „Nove Srbijanke“. A o značaju „Nove Srbijanke“ sam vam rekao, da je to preduzeće koje je do 2000. godine bilo uzor i primer zapošljavanja i poslovanja u gradu Valjevu,

radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: prof. dr Žarko Obradović.Nastavljamo rad i prelazimo na jedinstveni pretres o 3. tački Srbije“, broj 15/16) i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci,

Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Branko Drčelić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, Predrag Ivanović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug, Dragana Ratković, samostalni savetnik u Odeljenju za praćenje kredita u Ministarstvu finansija, Slobodan Klimenta, savetnik u kabinetu potpredsednika Vlade i Ivan Despotović, šef Odseka za upravljanje infrastrukturnim projektima u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja infrastrukture.Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe, srazmerno broju narodnih poslanika, članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 170. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu zakona.Sada određujem pauzu u trajanju od pet minuta, dok predstavnici Vlade

koji se odnosi na rok raspoloživosti sredstava kredita. Predlaže se da se rok produži za dve godine, kako bi se stvorila mogućnost da izvođači u celosti povuku sredstva. U momentu kada je podnet predlog ovog produženja bilo je povučeno 79,5% sredstava, od ukupno 308 miliona evra. Očekuje se da će u toku narednih godinu dana biti povučena većina sredstava, ali se ostavlja dopunski rok do 4. maja 2018. godine, kako ne bismo ponovo došli u situaciju docnje, pre svega, zbog toga, kao što znate ovaj kredit se povlači tako što se izvođač sredstva, sredstva kredita, sredstva avansa dobija direktno od nas, a sredstva kredita povlači direktno Azerbejdžanu i onda odatle sredstva transferiše podizvođačima u Srbiji, tako da to zahteva neko vreme. Zbog toga predlažemo da se rok produži za tačno dve godine i da se u tom roku ostvari realizacija ovog projekta, kao što je planirano. To je sve što imam da kažem o tom osnovnom produžetku roka.Inače, uslovi ovog kredita ostaju kao što su i bili. Znači, rok tzv. poček ili grejs period je istekao i mi od decembra 2015. godine već servisiramo ovaj kredit. servisiramo ovaj kredit. Kamatna stopa ostaje 4%, 0,5% je tzv. interkaralna kamata, tj. kamata na angažovana neiskorišćena sredstva. Period trajanja zajma je 15 godina i, kao što rekoh, rok raspoloživosti se produžava sa četiri godine, kako je bilo u originalnom ugovoru, na šest godina, tj. ističe 4. maja 2018. godine. To je sve.Zbog zahteva zajmodavca, tj. Azerbejdžana, u prilogu dokumenata se daje ceo tekst izmenjenog Sporazuma zato što je to format u kome se kod njih vrši ratifikacija da bismo ekvivalentno proceduru sledili kod nas

On je u Skupštinu došao da obrazlaže zašto se kasni, da traži produženje roka, ali je prvo bio dužan da obrazloži zašto on kasni. To je još jedan pokazatelj koliko izvršna vlast ne poštuje zakonodavnu, taj ležerni odnos ministara, može ministar da dođe i sa pola sata zakašnjenja, čekaće Narodna skupština, čekaće narodni poslanici.Vi ste bili dužni da upozorite ministre i vi ste trebali da ponudite objašnjenje za to. Ja sam sačekao da on završi svoje izlaganje u nadi da će on biti toliko pristojan i reći – izvinjavam se svim narodnim poslanicima zbog ovog kašnjenja. Dvesta pedeset narodnih poslanika su nosioci suvereniteta. Oni su ti koji su birani direktno od strane građana, a ministri su činovnici, danas jesi, sutra nisi.Međutim, zbog većine koju imate, zbog načina na koji su i vaši prethodnici vodili tu Skupštinu, ministri misle misle da mogu da rade šta god im padne na pamet. Mogu da se pojave, mogu da se ne pojave, da dođu u jedanaest ili u pola dvanaest, potpuno je svejedno, da ispričaju dve ili tri rečenice i kažu – evo, hajde sad vi. Dakle, elementarna pristojnost i poštovanje svih 250 poslanika je zahtevalo makar izvinjenje.Ja vas molim da upozorite ubuduće sve ministre da dođu u Narodnu skupštinu i da čekaju na red kada će doći, a ne da vi njih pozivate kada vam padne na pamet i da oni dolaze kada im padne napamet i da se ovde prave pauze. Ako kasnite sa reformama, ubrzajte prvo ministre. Pošto sam dužan da dam objašnjenje, ja verujem da ministri u Vladi Republike Srbije imaju puno posla, a mislim da zamerka koju ste dali za gospodina Vujovića ne stoji, a obrazložiću i zašto.Kada je usvajan budžet za 2016. godinu, gospodin ministar je sedeo u ovoj sali mnogo više nego poslanici, mogu da kažem samo sa kratkim pauzama negde do četiri ili do pet ujutru. deset ujutru do sledećeg dana, četiri ili pet ujutru, i ni na koji način nije potcenjivao rad narodnih poslanika i aktivno je učestvovao u diskusiji.Da

pratio prenos iz ove sale, većina ljudi nije bila u sali. U dva sata ujutru je završeno i najavljen je nastavak za deset ujutru. Mi smo ceo raspored današnji promenili da bismo uklopili ovo. Ja se izvinjavam što kasnim, ali nisam mogao da prekinem sastanak koji je bio u toku.Prema toku.Prema tome, ovo je iz najbolje želje da ispoštujemo i vaš raspored i naš raspored. Nismo mogli brže da odgovorimo, a inače za svako ozbiljnije kašnjenje prihvatam i krivicu i podnosim unapred izvinjenje. moja želja da pratim rasporede kao što znate vrlo heterogeno. Ovaj saziv i ove teme su bile… Ja sam sa interesovanjem pratio vašu raspravu. Skoro dva sata je bilo kada ste zaključili i najavili nastavak danas u deset. Mi smo bili spremni, ali je bila međunarodna poseta koju nisam mogao da odložim, morali smo da završimo sastanak i momentalno sam posle toga došao. Hvala lepo.

Kada ministar govori, ako ustanem i izađem, to je moj stav prema ministru, imam na to pravo. Ministar nema takva prava, jer ministar je potčinjen Narodnoj skupštini koja ga je izabrala i mora tako da se prema njoj ophodi.Ovde ste uveli, to su još dosmanlije uradile, princip da se stvari moraju obratno dešavati, da je Narodna skupština potčinjena ministrima. Ne može tako.Drugo, danas je ovde trebala da bude ministar Zorana Mihajlović. Ona je glavni krivac za ovaj problem o kome se danas raspravlja. Ja zahtevam da je potpredsednik Narodne skupštine hitno pozove na sednicu. Ja kada se javim za reč govoriću samo o Zorani Mihajlović i njenoj ulozi u ovom Koridoru i ovom velikom skandalu, kada je obmanula javnost, da fali visina tunela za 30 centimetara, ne mogu da prođu šleperi sa prikolicama, što je čista laž. Tunel je ispravan. Išao sam da proveravam. Ona mora o tome da odgovara ovde. Zahtevam da se hitno pozove, da se odredi pauza dok ona ne dođe. Zahvaljujem.Potpredsednik Vlade Zorana Mihajlović jeste jedan od ovlašćenih predstavnika Vlade, međutim Vlada je donela odluku da jedan od predstavnika Vlade bude dr Dušan Vujović, ministar finansija.Kao što je vama poznato reč je o finansijskom zakonu i nadležan Odbor za ovaj zakon, a samim tim i Ministarstvo, nad kojim taj odbor vrši kontrolu, je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi ministre, uvaženi gledaoci, ovog našeg zasedanja, zadnjih pet godina je obeležila zaista jedna kvalitetna saradnja između Republike Azerbejdžana i naše države koja je za svaku pohvalu. Slični problemi, zatim, jedna svesrdna podrška koju je Azerbejdžan u političkom smislu doslednosti, nepriznavanje i podrške za status Kosova Azerbejdžan pružio našoj državi, verovatno je najviše uticala da između ove države se stvori jedno ozbiljno poverenje.Dalje, izuzetno je bitno naglasiti da dve zemlje imaju zaista ogroman potencijal u saradnji, ne samo međudržavnim dogovorima, već i u razmeni i saradnji biznisa i biznismena iz naših država.Vi znate da je prebogata kavkaska država Azerbejdžan doživela erupciju u pozitivnom smislu, pre svega eksploatacijom gasa iz Kaspijskog mora i oni, praktično svi pokazatelji pokazuju da su zemlja u najbržem, jedna od zemalja u najbržem razvoju i sa velikim bogatstvom njihove državne rezerve, iznose preko 24 milijarde dolara, razvoj je preko 5%, oni gotovo da nemaju nezaposlenost, negde ispod 0,9%. Čak 80% od ukupne zarade koju imaju od gasa ostaje njihovoj državi što je zaista izuzetno impozantno.Azerbejdžan je jedan od retkih zemalja u koju naša zemlja više izvozi, nego li što iz nje uvozi. Prošle godine obeleženi su zaista brojni primeri pomoći i dobrog odnosa Vlade Azerbejdžana i njenih predstavnika prema našoj državi. Naime, zahvaljujući donaciji te zemlje u našoj državi obnovljen je Tašmajdanski park, tamo su podignuta dva velika velika spomenika, lepa spomenika, njihovom nacionalnom predstavniku Gajderu Alijevom kao i našem velikom, poznatom pesniku i piscu i kritičaru, profesoru Paviću. Takođe, od donacije ove države obnovljena je i kompleks Bajrakli džamije sa njihovim pomoćnim objektima koji služe za edukaciju, ali takođe i crkva Svete Petke u Novom Sadu.Mi u Novom Pazaru smo imali veliko zadovoljstvo da uz pomoć sredstava Vlade Azerbejdžana zaista velelepno obnovimo naš dom kulture koji danas zaista izgleda impozantno, lepo i zaista služi svrsi i to je najbolji poklon koji je mogla ova zemlja, ova divna zemlja da, da građanima i Novog Pazara i nađe države.No, verujem da je izuzetan bio i gest za vreme poplava kada je firma „Azret“ koja izvodi praktično većinu radova na ovoj deonici puta o kojoj danas raspravljamo, svim svojim kapacitetima i mašinama priskočila u pomoć poplavljenim, a da su predstavnici ambasade, Azerbejdžansko-Srpskog prijateljstva i drugog diplomatskog kora na najbolji način došli da pomognu i finansijski pomogli poplavljena područja.Ono što je najbitnije je da Vlada Azerbejdžana pokazuje zaista veliko interesovanje za ekonomsko ulaganje u ceo prostor Balkana, a da je Srbija tu prepoznata kao glavni partner, što može da imponuje. To je rezultiralo jednim izuzetno kvalitetnim kreditom koji je Republika Srbija dobila od Vlade Azerbejdžana 2012. godine, izuzetno povoljan kredit sa grejs periodom od tri godine koji će se isplaćivati 15 godina i sa kamatnom stopom od 4%, što je zaista u današnje vreme izuzetno niska stopa. Mi znamo da smo imali i druge ponuđače iz Turske, ili na primer, iz Italije, koji su bili čak i duplo

Italijom i to je ta transverzala Bukurešt-Beograd-Bar-Bari. To je i na makro planu izuzetno značajna deonica koja će i koja pokazuje i sigurno će pokazati ekonomsku isplativost. Izuzetno je bitno što će se sa završetkom ovog kraka deonice od Beograda do Preljine stizati za nešto kraće od jednog sata, što je vrlo bitna i značajna odnosno šest traka se spustiti do Crne Gore, nije još poznato. Za deonicu Požega-Boljare dužine oko 107 kilometara završen je generalni projekat za koji je Republička reviziona komisija donela zaključak 2008. godine i usvojila definitivnu trasu. Ona ide od Požege, prolazi preko područja sela Prilepak dolinom reke Moravice, pruža se prema Arilju i Ivanjici i njih zaobilazi severozapadnom rutom, a onda ide dalje preko predela Kosavice obilazeći Goliju, spušta se do Kovilja, pored Biočana, do Duge Poljane, preko Peštara i pravcem severoistok-jugozapad do Boljara gde je granična tačka sa Crnom Gorom.Još jednom da kažem ovo je najkraća deonica. Struka se izjasnila da ta deonica je 42 kilometra kraća od bilo koje druge predložene i donela je skoro definitivan zaključak.Žao mi je što nije ministarka tu, ali moram da se pozovem na njene tvrdnje. Već nekoliko puta, pogotovo 2015. godine u Novom Pazaru, kada je vrlo jasno, koncizno rekla da je to ono što je struka rekla, da je to nešto što je najisplatljivije, nešto što je najlakše za izvođenje, jer najlakše je preći preko Pešterske visoravni, to je pravac koji će se najjeftinije i najlakše sprovesti. sprovesti. To je ministarka ponovila nekoliko puta i naglasila da u ovom glavnom projektu nema mesta za neke veće promene i ekskurzije.Izuzetno ekskurzije.Izuzetno bitna stvar jeste što se tada došlo do zaključka da se razviju i pobočni krakovi. Najbitniji pobočni krak je onaj koji će ići ka Zlatiboru, odnosno koji će ići ka pravcu Sarajeva i povezati se sa Koridorom 10 i pravcem 5C kraka. Podsetiću vas da se time povezuje Preljina sa Pojatama i horizontalno praktično prelazi preko Republike Srbije i naj način uvezuju te izuzetno bitne deonice ka samom auto-putu za Sarajevo, što je dodatni kvalitet, čime će i zlatiborski kraj dobiti jako pun, a taj pravac možda imati i veću vrednost nego ova magistrala.Ne znam da li će imati veću, ali svakako imaće barem istovetnu vrednost. Na taj način se neće zapostaviti ni i dobiće svi stanovnici ovih delova Republike Srbije.Ovaj koridor je zaista jedina razvoja šansa južnog, jugozapadnog dela Srbije, dela Srbije iz kojeg ja dolazim, severnog Sandžaka i to je za nas praktično pitanje života i smrti.Ja ne znam šta bi moglo da se desi, ako se ne bi ispoštovala ova deonica, za koju je struka, razum i sve ono što je na strani isplativosti ukazalo da je mnogo bolje.Na na kraju, njime se povezuje Arilje, Ivanjica i Pešterska visoravan. To su naše zone koje mogu i koje su predviđene i koje imaju takav potencijal za poljoprivredni razvoj, razvoj, uzgoj zdrave hrane, organske hrane, a to je nešto, koliko mi se čini, na čemu ova Vlada, zaista insistira i to je jedini brend koji mi možemo sa sigurnošću da prodamo. To je rudno bogatstvo, to je turistički potencijal, koji zaista treba da otkriju, ne samo građani ove države, nego i svi građani, odnosno svi turisti koji zaista pokazuju želju da u sve većem broju dođu u našu državu i sve više dolaze u našu državu.Vi znate da je crnogorska strana vrlo ozbiljno pristupila ovom poslu, da su oni po cenu ugrožavanja svoje BDP-a insistirali da započnu projekat izgradnje Jadranske magistrale do Boljara i to dovoljno ukazuje na značaj i kvalitet koji će dati ovaj autoput i implus povezivanju svih delova Balkana za nas verovatno dve dve jako bitne države, Republike Crne Gore i Republike Srbije.Nama izuzetno interesantan sever Crne Gore u kojem živi zaista jedan veliki broj Bošnjaka, mi smo bili jako tužni kada se i desilo razdvajanje između dve zemlje, jer je naše nacionalno biće pocepano na dva dela. Znate da mi kao stranka smo bili protiv takve odluke i glasali uglavnom, protiv samostalnosti Crne Gore.Za stanovnike ovih delova naše zemlje, rekoh još jednom, je životno bitno pitanje. Očekujemo od ovog Ministarstva da vrlo agilno, kao i do sada, kao i sama Vlada pristupi izgradnji puteva, obnovi puteva, obnovi kompletne infrastrukture, jer znamo da je to jedina šansa i jedini kvalitetan put da se okrene zamajac razvoja, pre svega onih delova Srbije koji nisu Beograd.Još jednom, pozivam ovo Ministarstvo, kao i sva ministarstva i samu Vladu Republike Srbije da da dodatnu snagu i dodatnu pažnju i dodatni impluse razvoju ovog projekta, jer čini mi se da svakim danom zakašnjenja ti krajevi ostaju pusti, migracije su učinile svoje i da praktično ovaj kraj ostaje pusto polje, a prelepa zona i neiskorišćena zona naše Republike.Još jednom pozivam Ministarstvo i stojimo na usluzi, kao stranka i kao građani da damo svaku pomoć da se ovaj projekat što pre realizuje. kredit je dobar, razumem zbog čega produžavamo vreme iskoristljivosti ovog kredita i glasaćemo za ovakvu odluku. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Poštovani ministre, sa saradnicima, poštovane predstavnice Skupštine, gospođo Gojković, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o finansiranju deonice autoputa Ljig – Preljina na Koridoru 11.Odmah ću reći, poslanička grupa JS u danu za glasanje podržaće pomenuti Predlog zakona, sa jedne strane, jer se donošenjem ovakvog zakona omogućava podizanje savremene infrastrukture u Srbiji, a moram sa druge strane da kažem omogućava se da jedan ovako značajan infrastrukturni projekat, složićemo se svi, veliki, zahtevan, dovedemo i da ga završimo na jedna kvalitetan način.Na samom početku, gospodine ministre, moram da kažem da nije bilo ovog kreditnog aranžmana sa Arzejbedžanom ne bi bilo ni Koridora 11. To moramo potpuno otvoreno da kažemo. Zašto vam to sada kažem? Pa, prvo ni evropska investiciona banaka ni Evropska banka za obnovu i razvoj, a sa druge strane ni Svetska banka, finansiraju samo projekte, vi to dobro znate, finansiraju samo projekte, koje oni kažu da su evropski projekti koji su i od posebnog značaja.Kod nas je kao takav projekat prepoznat Koridor 10, tako da nije imalo šanse da ovaj važan, veoma važan putni pravac dobijemo kreditni aranžman, ali mi smo našli partnera u Azerbejdžanu. Mislim da ćemo sa njima i ubuduće raditi i na drugim infrastrukturnim projektima.Govoreći o samom projektu infrastrukturnom za ovu deonicu Ljig – Preljina moram da kažem da je on dug 40,3 kilometara. Imamo 29 metara pratećeg puta. Glavni izvođač je azerbejdžanska firma „Azbirt“,

Srbija.Potpuno otvoreno moramo da kažemo da ovog trenutka je završeno 98% radova. Neću da kažem gospodine Mrkonjiću 100%, ali 98% je završeno i kako bi gospodin Mrkonjić rekao – kada se sve uzme u obzir uradili smo jedan veliki i dobar posao.Zašto to kažem da smo uradili dobro posao,

će i ove dve petlje biti i ako još uzmemo jednu važnu stvar da smo imali dosta nepredviđenih stvari, prvo ako kažemo da smo u 2014 godini imali čak 130 kišnih dana, što je znatno otežalo čitavu situaciju, pa u narednoj godini isto probleme i sam ambasador Azerbejdžana je u jednom trenutku rekao i isto tako predstavnici firme „Azbirt“, koja izvodi radove, da je veoma težak teren, da su se susreli sa mnogo nepredviđenih stvari. Prvo dve poplate, šest klizišta, ali smo, oni kažu, uradili dobar posao.Isto tako važna stvar

Zašto to sve kažem? Firma „Azbrit“ u ovom trenutku koristi maltene sve materijale iz Srbije.Sa druge strane, angažovano je više od 100 naših firmi, a ako vam kažem da od ukupnog broja radnika čak 98% radi iz Srbije. Mislim da je to dobar primer kako i u buduće da radimo.Moram da kažem da u Azerbejdžanu imamo prijatelje, zemlju koja nije priznala tzv. veštačku tvorevinu kosovo. To je veoma važna stvar. Sa druge strane, mi imamo veći izvoz nego uvoz što se tiče Azerbejdžana.Mislim i zaista sam siguran da je ovo samo početak saradnje sa njima i na drugim još većim infrastrukturnim projektima i zato,

Hvala gospođo predsednice.Poštovani i uvaženi gospodine ministre i saradnici, poštovane koleginice i kolege poslanici, koliko je hitna bila ova tačka dnevnog reda govori i u hodu promenjen dnevni red ove Druge sednice našeg zasedanja.Najpre smo dobili saziv da će biti samo jedna tačka dnevnog reda, a onda se dopunila sa još par tačaka i između ostalih je i ova tačka dnevnog reda koja je Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o izmeni sporazuma između Vlade RS i Vlade Republike Azerbejdžan o zajmu za finansiranje deonice na Koridoru 11, a relacija Ljig – Bojkovci – Takovo Ljig – Bojkovci – Takovo – Preljina.Sporazum o ovom zajmu, kako kaže i ministar potpisan je u februaru mesecu 2012. godine. U aprilu mesecu, a stupio je na snagu 4. ili 3. maja 2012. godine, sporazum, odnosno ugovor o izvođenju radova između investitora Koridora Srbije i azerbejdžanske firme „Azbrit“ potpisan je 7. aprila 2012. godine.Ovim

ukupna vrednost radova je projektu 308 miliona dinara, a vrednost, odnosno iznos zajma je 300 miliona dinara.Četrdesetosam meseci je bio rok za korišćenje, odnosno raspoloživost za povlačenje ovih sredstava i istekao je u maju ove godine. Mi vidimo da je zahtev prema Republici Azerbejdžan za produženje roka raspoloživosti, samim tim i korišćenje ovih sredstava podnet tek u aprilu i maju mesecu ove godine. Vlada i resorna ministarka za koju ja izjavljujem žaljenje što nije ovde, jer bi uglavnom sve ove kritike i primedbe išle na račun tog ministarstva i na račun nje kao ministarke u tom ministarstvu.Zašto se kasnilo, moramo to da podvučemo, zašto se kasnilo sa podnošenjem zahteva za produženje ovog roka korišćenja? Zašto to nije urađeno već u februaru ili martu mesecu i da li su sve to odložili vanredni parlamentarni izbori i naravno čekanje i formiranje nove Vlade? Čiji je to propust? Da li je to propust ministarke, resornog ministarstva ili cele Vlade i zašto se samo neke greške koje se možda pojave prepisuju samo podizvođačima koji su uglavnom domaće firme?

da je za kašnjenje radova i za probijanje roka da su uglavnom krivi domaći podizvođači, kao što je recimo firma „Planum“ koja je, mislim, jedna od većih podizvođača i kod ove azerbejdžanske firme.Naravno, firme.Naravno, usledila je reakcija gospodina premijera i još uvek gospođe ministarke da radovi moraju biti gotovi do kraja oktobra kada će se svečano preseći vrpca na ovoj deonici. Gospodine ministre Vujoviću, pošto gospođa ministarka Zorana nije ovde, kako mislite da rokovi gradnje mogu da se poštuju i treba da se poštuju, a da se ne poštuju rokovi plaćanja izvedenih radova. Kako reče i moj kolega, izvedeno je skoro 98% radova, nadam se da će ovih 2% biti završeni do kraja oktobra meseca. Izvođač radova, azerbejdžanska firma i naši podizvođači, od februara meseca ove godine nisu dobili ni jedan dinar po privremenim situacijama koje su ovi isporučili.Ako znamo da su naše domaće firme gradile i mostove, i tunele, i deonice zemljanih radova, i kompletnu elektriku na ovim deonicama, kako ste mislili da će oni te radove isfinansirati. Imamo situaciju da se i azerbejdžanska firma, da je povlačila kreditne linije kod svojih poslovnih banaka u iznosu od preko 20 miliona dinara, da su i naši podizvođači radova morali da se kreditno zadužuju u iznosu od preko 5 miliona dinara ne bi li ispoštovali dinamiku izvođenja radova i ne bi li ispoštovali pre svega ugovorne obaveze.Vi ovde u obrazloženju kažete i vi ste sada ministre rekli, da je povučeno skoro 80% od odobrenog zajma, znači, to je nekih 240 miliona, zašto te pare nisu uplaćene izvođačima radova i podizvođaču radova. Ako pođemo od toga da će po otvaranju radova proći još godina dana da se ova deonica tehnički primi, a okončana situacija može da se uradi tek kada se tehnički primi deonica, onda možemo svi da izračunamo koliko će meseci da ne kažem i godina proći kada će izvođač i podizvođač radova uzeti svoj novac za određeni posao.Poštovana gospodo iz ministarstva da li ste vi svesni kao što smo mi svesni da se naše građevinske firme koje su decenijama unazad bili kičma privrednog razvoja Srbije, koje su uvažene i tražene i na stranom građevinskom tržištu, već godinama unazad, pet, šest, osam godina, marginalizovane, eliminisane, sklanjane, jednostavno nije im se dala prilika da ravnopravno učestvuju i da uzimaju posao na tenderima, jer tenderski uslovi su ih eliminisali. Uglavnom su bili bili tako sastavljeni da mogu samo međunarodne firme da dobiju poslove, a naše domaće firme ako i ispune uslove, pa su bile prinuđene da formiraju konzorcijume ne bi li svojim referencama zadovoljili tenderske uslove, opet bivaju skrajnuti, eliminisani, pa na tim tenderima opet budu drugi i treći.Strane firme svojim damping cenama koje idu i do 20, 30% dobijaju posao, najčešće je jedini uslov vrednost izvedenih radova, odnosno vrednost ponuđene cene za izvođenje radova i damping cenama oni dobijaju posao. To je nateralo mnoge naše građevinske firme da takođe idu sa spuštanjem cena ispod realnih, stvarno važećih cena i samim tim pokušavajući da koliko-toliko ravnopravno učestvuju sa stranim izvođačkim firmama i dobiju posao, već pojedu svoju supstancu, već pojedu plate za svoje zaposlene, već pojedu svoju dobit, ali na tržištu se mora opstati.Vrednost radova samo u putarskoj industriji ili putarskoj operativi na godišnjem nivou je oko milijardu eura. Verovatno je to značajna cifra koja mora da se drži pod kontrolom, gde tokovi novca moraju da budu kontrolisani i zna se ko bi trebao te poslove da dobije.Evo primera, samo ću dva primera navesti, gde su strane firme bile ispred domaćih firmi iako su naše bile konkurentnije. Na mostu kod Beške za radove od 33,5 miliona evra naša domaća firma „Mostogradnja“ je za pet miliona evra bila jeftinija da tako kažem od austrijske „Alpine“. Svi znamo posao je dobila „Alpina“. „Alpina“ je dve godine produžila ili probila, kako se to u građevinskom žargonu kaže roko izgradnje i onda je tražila za tzv. dodatne ili nepredviđene radove, kako god ih mi to zvali ili vi u građevinarstvu zvali, još 100 miliona eura novca novca za odštetni zahtev. Šta se tada desilo? Uglavnom je većina stručnog kadra iz „Mostogradnje“, znači, građevinski inženjeri za koje je ovo izazove da rade na jednom takvom mostu, otišla iz „Mostogradnje“ u „Alpinu“. Naravno, svi posle znamo šta se sa „Alpinom“ desilo.Još jedan primer na Koridoru 10, na deonici Niš-Bugarska, Niš-Makedonija, tada su naše domaće firme sačinile konzorcijum, koliko sam ja informisana tu je „Planum“ sa svojim referencama podigao i ispunio, podigao kriterijume i ispunio uslove za konkurisanje na tom tenderu i naravno opet nije bio prvi i opet nije bio glavni izvođač.Zahaljujući ovakvom tretmanu domaćih građevinskih firmi, a ja vam to ne govorim, zato što ja tako mislim, to je mišljenje apsolutno svih građevinskih firmi koje koliko-toliko opstaju na našem domaćem tržištu, kao što je, ako mogu, prosto na prste jedne ruke da nabrojim „Energoprojekt“, „Planum“, „Ratko Mitrović“ i to samo niskogradnja, visokogradnje gotovo i da nema.Kada nema.Kada govorimo o svim ovim problemima trebalo bi da se malo osvrnemo uopšte na stanje putarskih preduzeća danas i na stanje putarske industrije ili putarske privrede uopšte danas. Privatizacijom putarskih firmi, tada državnih putarskih firmi koje su teritorijalno držale Srbiju od Kragujevca, Vranja, Niš, Kruševac, Užice itd, njihovom privatizacijom mi smo imali u jednom momentu da je samo „Nibens grupa“ i Vasa Micić iz Užica držali, odnosno kontrolisali 80% tržišta putarskog.Naravno, da su tada privatizacijom svih tih državnih putarskih preduzeća novi privatnici automatski dobili, pazite, nikada nije bio raspisan tender za održavanje regionalnih i magistralnih puteva i oni su privatizaciju tih firmi automatski dobili iste te teritorije koje su ranije držale državne firme da održavaju puteve. Samim tim su se bi obezbedili siguran priliv novca za održavanje puteva od puteva Srbije i naravno mogli su koliko-toliko da budu konkurentni, kasnije kod konkurisanja za izgradnju puteva.Rekla

danas imamo Javno preduzeće „Putevi Srbije“ koji su do osnivanja preduzeća „Koridori Srbije“ bili jedini investitor za izgradnju svih kategorija puteva, od auto-puteva do regionalnih i magistralnih puteva.Kasnije, da li je bila 2009, 2010. godina vi ćete me ispraviti, osniva se preduzeće „Koridori Srbije“ prosto bez neke putarske, ekonomske logike, više je to ličilo na politički čin da se ova milijarda evra mnogo bolje kontroliše između koalicione Vlade ili stranaka koje su tada činile vlast, pa mnogo je da samo jedna garnitura drži toliko tržište pod svojom kontrolom.Poštovani gospodine ministre, vi znate da su domaće banke dok su postojale, danas ih više nema nažalost, bile finansijska leđa našoj privredi, a naravno i našoj putarskoj privredi. Znate da danas sve ove naše građevinske firme koje s mukom upinju da opstanu na tržištu nemaju od koga da dobiju garanciju.Strane banke daju garanciju ili su davale u neko vreme, verovatno posle Nibens grupe i svega što se dešavalo sa nekim našim putarskim firmama, kriterijume su podigle, znate koje sve uslove naše firme treba da ispune i mi više nemamo bankarski sektor, domaći sektor koji će pratiti našu domaću industriju.I da možda na kraju zaključim, naše građevinske firme o svojim problemima nemaju s kim da razgovaraju. Gospođa ministarka građevine i infrastrukture, kako god se to zvalo i energetike, ali sada smo na ovom fokusu više nema i to opet nije samo moje mišljenje, to je mišljenje struke, više nema stručnog inženjerskog kadra da ume da razgovara sa građevinarima, da ume da razume njihove probleme, da zna terminologiju kojom oni vladaju, da ministarka ne treba da ide na gradilište i da broji mašine i radnike koji su tog dana došli na posao, da ministarka i ministarstvo ima samo upravni nadzor nad ovim poslovima, da o svemu treba da vode računa investitor, to su ovde „Koridori Srbije“, naravno projektant je tu koji je odgovoran za isprojektovanu deonicu, da je za izvođenje i kvalitet radova i rokove u kojima se radovi izvode, odgovoran izvođač radova, pa tek onda i podizvođači radova.Ali, kada smo već kod izvođača radova i to moram da naglasim, moje su informacije da je azerbejdžanski izvođač radova jako korektan ozbiljan i odgovoran izvođač radova, čak šta više mnogo je korektniji on kao izvođač prema našim firmama, podizvođačima radova nego što je to naše resorno ministarstvo.Resorno ministarstvo, opet moram da podvučem, ignoriše naše domaće izvođače samim tim što strani kreditori, strani zajmodavci imaju uglavnom uslov da oni izaberu izvođača radova, pa onda izaberu, izvođač radova izabere banku koja ga prati, naši izvođači radova su tu već u drugom planu.Za podizvođače radova, i to nije samo moje mišljenje, stranim izvođačima radova kada već oni imaju nešto što se zove uslov, nude se firme, domaće firme, osnovane preko noći, bez referentnih lista, bez mehanizacije, bez stručnog kadra, pa onda imamo problem. A nađemo za shodno, konkretno ministarka, da optuži jednu renomiranu firmu koja posluje i opstaje na tržištu 68 godina, da je sagradio tunel koji je za toliko i toliko centimetara niži i da tu ne mogu da prođu kamioni sa visokim prikolicama, što apsolutno nije tačno.I mediji se time bave eto ko ne eto ko ne valja, ne volja naš izvođač, eto koga treba da pomerimo, pa hajmo domaće izvođače i onda se verovatno ciljano optuže domaće firme da ne bi bile ozbiljni kandidati i ozbiljni izvođači radova na ovim velikim projektima.Poštovani ministre, nastavili se ovakav odnos prema domaćoj građevinskoj industriji, probudićemo se u Srbiji u kojoj će biti tuđe pare, tuđi izvođači, tuđe banke, tuđe tehnologije a šta će biti naše ne znam, verovatno samo naša najamna radna snaga. Hvala. Vujović** Hvala lepo.Samo da neke činjenice samo pomenem ovde da bi bilo jasno. Hvala vam na dosta opširnom izlaganju i jako mnogo tema koje ste pokrenuli. Želim samo da kratko zbog informacija, a samim tim i zbog okvira diskusije napomenem neke stvari.„Koridori Srbije“ su podneli zahtev negde početkom marta. Da je procedura produženja ugovora bila po našim zakonima tj. da nije bila potrebna ratifikacija, to bi bilo na vreme, jer su oni početkom aprila, Vlada je usvojila zahtev i prosledila ga Azerbejdžanu do 4. maja kada je isticao rok, to je moglo tehnički da se produži.Međutim, Azerbejdžan je rekao da po njihovoj proceduri mora da se usvaja izmenjeni ovaj međunarodni sporazum koji se danas nalazi na dnevnom redu, a to zahteva i drugačiju pravnu proceduru i drugačiju ratifikaciju. Ono što je mnogo važnije, to je zahtevalo proceduru na koju mi nismo bili sposobni sve do 12. avgusta dok nije izglasana nova Vlada i parlament bio u funkciji. Prema tome, to je ubacilo element kašnjenja.Znači, sve ostalo ostavljam po strani, vaše razgovore o tome šta se dešavalo na strani izvođača, podizvođača to je posebna tema. Znači, sama procedura ono što je bio momenat koji nismo znali to je da će Azerbejdžan tražiti punu ratifikaciju i to je onda čitavu stvar odložilo do 12. avgusta. Od tada mi smo već u julu pripremili sporazum, poslali ga njima, oni su nam ga vratili 22. septembra. Vlada ga je usvojila poslednjih dana septembra i prosledila ga odmah Skupštini i sad se nalazimo u toj fazi.Znači, mi nismo gubili vreme posle toga, ali je ovo kašnjenje nastalo iz objektivnih razloga, pošto tehnička Vlada nije mogla to da predloži

Gospođo predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, rekla bih najpre da Vlada na unutrašnjem planu zapravo ima dva najvažnija zadatka. Jedan se tiče izgradnje institucija jer je to jedini garant sigurnosti i ostvarivanja sloboda u ovoj zemlji, a drugo jeste infrastruktura, izgradnja infrastrukture kao jedne od neuralgičnih tačaka Srbije.Znamo, svi smo svesni činjenice da je naša putna infrastruktura u veoma lošem stanju i tako nas vide i ocenjuju oni koji su pozvani da o tome daju svoje mišljenje, pa tako Svetski ekonomski forum je najlošije ocenio Srbiju po kvalitetu i raspoloživosti transportne infrastrukture i tu zauzimamo 118. mesto ispod svih zemalja u Evropi, pa čak i bivših zemalja Sovjetskog Saveza.Drugo, recimo podatak da gustina puteva koja danas iznosi 6,2 kilometra na 1000 stanovnika je duplo manja nego što je evropski prosek. Pazite, duplo manja od evropskog proseka pošto je prosek u Evropi 12,1 sve pominjem da bih dala na značaju, da bih istakla koliko je važno, važno je produžiti dejstvo ovog ugovora.

ozbiljne zamerke, Vlada se vrlo neodgovorno i vrlo neozbiljno ponašala povodom ovog pitanja.Prvo, dobro je što je napokon zapadna Srbija došla negde na red, jer ako uzmemo u obzir i radi bezbednosti da godišnje gine preko 600 ljudi na našim putevima, a najveći broj je upravo na Ibarskoj magistrali, mogli bi da uzmemo i važnost te infrastrukture u zapadnoj Srbiji i to je iz vašeg resora ministre po pitanju ekonomskog razvoja.Apsurd je da zapadna Srbija učestvuje u izvozu trećinu, 2014. godine 33% učestvujemo u izvozu, a zapravo se toliko sporo i tako neodgovorno pristupa nekim osnovnim pitanjima, kao što je pitanje izgradnje infrastrukture.Kada kažem neozbiljno Vlada se ponašala, pre svega, i u samoj realizaciji sporazuma. Nama niko ovde nije objasnio zašto se kasni sa realizacijom. Tek 22. septembra je ponovo zaključen sporazum i tu nema opravdanja. Mogli smo u avgustu kada je izabrana Vlada da potvrdimo ovaj sporazum. Dakle, ponovo još jedno kašnjenje koje zapravo i dalje prolongira celu situaciju. Zatim, poštovanje rokova, da ne kažem da su izborna obećanja premijera 2014. godine bila da ćemo do kraja 2016. godine imati put Beograd – Zlatibor, do toga da je, recimo, pre par meseci izjavio da će se od Beograda do Zlatibora moći stići za sati i po vremena. To je vrlo i neozbiljna i opasna izjava, jer je apsolutno, uz poštovanje saobraćajnih propisa, nemoguće to izvesti.Dalje,

tom brzinom, tim tempom, ako ovako nastavimo, ta deonica do Požege biće tek negde za 16, 17 godina završena. Bojim se negde da će čak, recimo, i realizacija „Beograda na vodi“, koja je planirana za 30 godina, da će možda biti pre završena nego ovaj jadranski put, kako kolege nazivaju.Dalje, postavlja se zaista pitanje odgovornosti ministarke Zorane Mihajlović i zaista je šteta što ona danas nije tu pred nama poslanicima, jer je izjavila, recimo što je, nažalost, moram da kažem, potpuno nesuvislo, da do februara meseca nije bilo stručnog nadzora nad ovom deonicom Koridora 11 od Ljiga do Preljine. to je vrlo neozbiljna izjava, uzimajući u obzir da član 153. Zakona o planiranju i izgradnji kaže da stručni nadzor obezbeđuje investitor, niko drugi nego investitor, a to je Vlada Republike Srbije, odnosno Koridori Srbije. Dakle, prosto je neverovatno.Drugo, isti zakon propisuje da je republički inspektor za građevinu dužan da obustavi postupak ukoliko nije obezbeđen stručni nadzor. Nakon toga se još pojavljuju pitanja visine tunela, ne znam, debljine asfalta, kvaliteta radova. Prosto je nemoguće da nije bio nadzor. Zaista ne razumem zašto je ministarka to tako tako neodgovorno izjavila, jer ne bi mogla nijedna situacija da bude overena bez stručnog nadzora. To je prosto jasno.Dalje, zaista, postavlja se pitanje zašto ministarka nije prozvala glavnog izvođača, jer to je neki normalan put, a ne da se prozivaju podizvođači. Zatim, kažem, to stare mašine, nove mašine, sve je to toliko neozbiljno i toliko je na površinu isplivala jedna totalna neozbiljnost Vlade da je to prosto neverovatno.Ponavljam, neverovatno.Ponavljam, mi ćemo ipak, uzimajući u obzir da se radi o važnom pitanju, da je taj sporazum, koji je zaključen 2012. godine na period od četiri godine i danas ga produžavamo na dve godine, zaista potreban Srbiji, potrebna nam je bolja infrastruktura, ali bih volela da ubuduće Vlada zaista vodi računa da ne preteruje sa tim nekim glamuroznim, pompeznim obećanjima, a da onda budemo dovedeni u situaciju da kasnimo sa realizacijom sporazuma, da sada Vlada ne može da povuče 26 miliona preostalih sredstava, evra koje joj stoje na raspolaganju i da tako delujemo i prema Vladi Azerbejdžana neozbiljno, a inače kao zemlja dobijamo jedan veliki minus i za neke buduće radove i za sklapanje nekih budućih ugovora. Hvala.